Откривам заседанието. (Звъни.) Програма за работата на Народното събрание за периода 21 –23 декември 2022 г.: „1.

факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation от правителството с министър-председател Кирил Петков, и Проект на решение по доклада. Вносител е Временната комисия

декември 2022 г. 11. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 2 декември 2022 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 287 от 14 декември 2022 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България

пета за петък, 23 декември 2022 г.“ Това е Проектът на програма. Моля, режим на гласуване.

от настоящата седмична Програма на Народното събрание на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 48-254-01-7. Внесен е от Надежда Йорданова и група народни представители.

Постъпило е предложение от Калина Константинова и група народни представители за включване като точка първа от Програмата за работата на Народното събрание за четвъртък, 22 искане за изслушване на председателя на Централната избирателна комисия госпожа Камелия Нейкова във връзка с приложимостта на предложението за създаване на нов член 213б в Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, и осмото народно събрание на 2 декември, върнат за ново обсъждане от президента на Републиката, като следва да се получи отговор дали ЦИК има готовност да произведе избори с настоящите технически устройства за машинно гласуване и съответно наличните принтери и нов вид хартия, отговаряща на новите изисквания, включително отчитайки необходимостта от перфорации за откъсване и прегъване, както и по отношение на всички приети промени в изборното законодателство, попадащи в компетентността на ЦИК. Заповядайте, госпожо Константинова. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, преди около две седмици – след приемането на измененията в Изборния кодекс, като председател на Комисията по електронно управление изпратих молба за становище от ЦИК дали имат техническата възможност да обезпечат изборите с машини спрямо новите правила за машинни бюлетини. Пратих за становище молба и към печатницата на Българската народна банка. От ЦИК са взели решение да не отговорят и да не предоставят тази информация на народните представители. банка обаче върнаха становище, в което пише, че подобна защитена хартия може да бъде осигурена в рамките на до осем месеца,

да дойдат ЦИК и да отговорят на въпроси, свързани с обезпечаването на изборите във формата, който е приет с последните изменения в Изборния кодекс. Те не дойдоха, не се появиха на изслушване. Сега отново отправяме молба към тях, защото очевидно от ЦИК се крият и не желаят да отговорят на въпроси, как ще обезпечат изборите спрямо новите изменения, приети в Изборния кодекс. Смятам, че е изключително ключово ние да сме сигурни каква е готовността на ЦИК въобще да приведе в действие тези изменения. Единствената сигурност, която можем да получим, е, ако те дойдат тук и бъдат изслушани от нас. И те са длъжни да се появяват. И не могат да се измъкват във всички възможни институционални формати да отговорят на тези въпроси. Затова молбата ми, колеги, е: гласувайте за това предложение, нека да изслушаме в залата. Знаете, че на общественото обсъждане преди приемането на измененията в Изборния кодекс в Комисията по електронно управление те изразиха силно негативно становище

Постъпило е предложение за разместване на точка, включена в дневния ред от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ, на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, като на Председателски съвет постигнахме консенсус този въпрос да бъде поставен на разглеждане в петък за тази точка, така че няма да го подложа на гласуване. С това Програмата е приета. Ще изчета няколко съобщения: На основание чл. 82 от Правилника е оттеглен внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 48-254-01-22. Вносители са Ивайло Мирчев и група народни представители. Имаме уведомление от председателя на Комисията по въпросите на Европейския съюз за това, че на редовно заседание на Комисията, проведено на 24 в изпълнение на чл. 21, ал. 5 от Правилника, Комисията образува в своя състав Подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове, ще се състои от седем членове и в състав: председател Александър Николов и членове: Деница Николова, Андрей Гюров, Ализан Яхова, Стоян Таслаков, Драгомир Стойнев и Христо Иванов.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 от Комисията за регулиране на съобщенията, Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и Министерството на икономиката и индустрията. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, започвам направо, няма да чета преамбюла, Вие го прочетохте. „ДОКЛАД за първо гласуване На свои редовни заседания, проведени на 7 и 14 декември 2022 г., Комисията по правни въпроси обсъди горепосочените законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието госпожа Юлия Ковачева – заместник-министър, госпожа Светла Стойкова и госпожа Лиляна Гюрова – държавни експерти към дирекция „Съвет по законодателство“; от Върховния касационен съд – госпожа Светлана Калинова – съдия в Гражданската колегия, и господин Евгени Стайков – съдия, ръководител на Търговската колегия; от Асоциация на банките в България – госпожа Елеонора Христофорова – юрисконсулт, и от Българска стартъп асоциация BESCO – господин Добромир Иванов и господин Виктор Токушев. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше представен от госпожа Ковачева, която посочи, че законодателната инициатива е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя добави, че с него се предлага подобряване ефективността на производството по несъстоятелност, усъвършенстване на производството по стабилизация, създаване на процедура по несъстоятелност и погасяване на задължения на физически лица – предприемачи, както и въвеждане на изискванията на Директива (EC) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. Заместник-министърът добави, че с Проекта на закон се създават ясни критерии за откриване на производство по несъстоятелност и се облекчава процесът по предявяване и приемане на вземанията. Предлага се намаляване на съдебните такси, приложими за отменителните искове и повишаване на ефективността на процеса по осребряване на имуществото. Законопроектът урежда правила срещу недобросъвестно поведение на страните в производствата по несъстоятелност и стабилизация и прецизира критериите при оценката на активите, като усъвършенства изискванията за дейността на синдиците. По отношение на производството по стабилизация се предлага предефиниране на целта на производството, въвеждане на ясни правила за изготвяне и приемане на план за стабилизация, както и условия за ефективното му прилагане. Урежда се производството по несъстоятелност и погасяване на задължения на физически лица – предприемачи, като се предлагат общи и специални норми и правила за погасяването на техните задължения. С предложените промени се цели справедливо удовлетворяване на кредиторите, премахване на пречките за ефективна стабилизация на жизнеспособни длъжници и създаване на възможност за предприемачите да се възползват от втори шанс чрез погасяване на задълженията им. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, Указа за неговото прилагане и Правилника за организацията и

Правят се конкретни предложения за удължаване на срока за уседналост, увеличаване на срока за обжалване и се изразяват резерви относно възможността за спиране на изпълнителното производство по искане на длъжника, ограничаването на възможността за спиране на производството при липса на имущество, продажбата на имущество за издръжка на производството и отпадането на първото заседание на кредиторите. Предлагат се конкретни изменения и се коментира влизането в сила на Законопроекта. От „Национален съюз на синдиците“ възразяват срещу възможността за продължаване на индивидуалното изпълнително производство в рамките на производството по несъстоятелност, както и възможността за освобождаване на синдика по всяко време. Посочва се необходимостта от регламентиране възнаграждението на синдика и от запазване правото на пряко договаряне. Приветства се уредбата за първа по ред привилегия на разноските за възнаграждението на синдик. Асоциацията на синдиците в България прави предложения за прецизиране на текстовете относно възможността за спиране поради липса на имущество и правото да се продължи индивидуалното изпълнение в рамките на производството по несъстоятелност. Обсъждат се въведените изисквания към синдиците, отмяната на първото събрание на кредиторите, ограничаването на компетентностите на Общото събрание и се коментират предложения, свързани с изпълнение на препоръките на Световната банка за определяне на възнаграждение на синдика. Законопроектът, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители, беше представен от госпожа Йорданова. Тя посочи, че законодателните предложения се отнасят предимно до усъвършенстване на производството по несъстоятелност

по предявяване и приемане на вземанията, намаляване на съдебните такси по отменителните искове, повишаване на ефективността при осребряване на имуществото. Предлагат се законодателни мерки за ограничаване на недобросъвестното поведение на страните и прецизиране на изискванията към синдиците. Госпожа Йорданова добави, че срещу Република България е започнала наказателна процедура за неизпълнение на задължението за въвеждане на Директива (ЕС) 2019/1023. Предложеният законопроект съответства до голяма степен на изработения от Министерството като в допълнение съдържа предложение за създаване на дружество с променлив капитал. Създаването на новата правна форма на дружеството с променлив капитал се мотивира с нуждите на иновативните и ориентирани към растеж стартъп компании. Законодателната инициатива е в отговор на търсенето на правна форма, която да създаде необходимите условия за предприемачи, подпомогнати финансово с инвестиции от трети лица. Цели се създаването на ново дружество, което е насочено към разработване на иновативен продукт или услуга и което след успех да бъде трансформирано в публична компания чрез предлагане на регулираните пазари или продадено на друг инвеститор. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, Указа за неговото прилагане и Правилника за организацията и По Законопроекта са постъпили писмени становища от Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Държавна агенция „Национална сигурност“, Катедрата по гражданскоправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Сдружение „Национален съюз на синдиците“, Българска стартъп асоциация BESCO,

Министерството на правосъдието подкрепя предложените промени и въвеждането на Директивата за преструктурирането и несъстоятелността, като акцентира върху необходимостта от приемането им в кратки срокове. Относно създаването на дружество с променлив капитал от Министерството подкрепят по принцип новия вид дружество, като от съображения за правна сигурност правят предложения. Посочва се нуждата от разпоредби, които да дадат възможност за удостоверяване на размера на капитала във всеки един момент, за удостоверяване за притежаваните дялове и права, за прехвърлянето на дяловете чрез удостоверяване на подпис и съдържание от нотариус, за прецизиране на разпоредбите за учредяване на залог и за налагане на запор, за да се осигури публичност, за отговорност при неизпълнение на задължението за водене на книгата на съдружниците, за съобразяване на разпоредбите на Закона за особените залози и за прецизиране на правилата за кворум и мнозинство при приемане на решения. От Министерството на икономиката и индустрията предлагат внимателно да се прецени необходимостта от въвеждане на предложената правна регламентация на дружество с променлив капитал в системата на действащото търговско право. Посочват се спорни текстове, като липсата на дефиниция за „променлив капитал“, нуждата от обезпечаване на правата на съдружниците и трети лица. Предлага се управителят и управителният съвет да подават справка за обобщените параметри на предприятието. Приема се, че непрекъснатата промяна на капитала може да се отрази на възможността за финансиране от финансови институции. Министерството на иновациите и растежа подкрепят създаването на новия вид дружество, като сочат, че дружеството с променлив капитал отговаря на търсените условия на малките компании. Посочва се, че със създаването му ще се намали административната тежест и ще се улеснят и мотивират инвеститорите. От Държавна агенция „Национална сигурност“ отбелязват, че уредбата на дружеството с променлив капитал представлява риск за определяне на действителните собственици. Изтъква се, че липсата на данни в Търговския регистър относно размера на капитала съществено затруднява задължените лица да извършат комплексна проверка и да установят действителните собственици, както и че представлява пречка за законосъобразното изпълнение на мерките за превенция срещу изпирането на пари. От Катедрата по гражданскоправни науки към СУ „Св. Климент Охридски“ изразяват принципна подкрепа за създаването на новия вид търговско дружество и посочват, че законодателната инициатива допринася за модернизиране на българското дружествено право, като предоставя алтернатива за новостартиращи бизнеси. Отчита се, че по гъвкав начин е уредено минимално съдържание на дружествения договор и се подкрепя облекченият ред за придобиване на членствени права. Сдружение „Национален съюз на синдиците“ не подкрепя предложената редакция, с която се допуска продажба на имущество по изпълнително дело, когато има обявен купувач по реда на Гражданския процесуален кодекс. Със становищата на Българска стартъп асоциация BESCO, „Инженеринг Джоинт Венчър“ ООД, „Бианор Сървисиз“ ЕООД, „СофтУни“, „Куалифаст“ ООД, Александър Граматиков и Данаил Коев се подкрепя законодателната инициатива, като се обобщава, че въвеждането на дружество с променлив капитал е дългоочаквана реформа и е критично важна стъпка за прогреса на българската икономика. Отчита се възможността за издаване на опции за служители и за гъвкаво управление на дружеството. Внесеният от Милен Матеев и група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон беше представен от народния представител Милен Матеев. Проектът на закон предвижда създаването на нов вид търговец – дружество с променлив капитал, което ще подпомогне развитието на стартъп компаниите. Новото дружество представлява непублична компания, която цели да стимулира инвеститорите чрез улеснени изисквания за учредяване и по-гъвкава правно-организационна форма. Намалени са първоначалните разходи за учредяване, предвидено е минимално съдържание на дружествения договор, предлага се свободно прехвърляне на дружествени дялове и минимален набор от права и задължения на съдружниците. Отчита се като предимство редът за придобиване на членствени права от наети от дружеството лица, като Законопроектът съдържа разпоредби за преобразуване и прекратяване.

Катедрата по гражданскоправни науки в Юридическия факултет, Българска стартъп асоциация BESCO, Александър Граматиков, Данаил Коев, професор Огнян Герджиков и Българската търговско-промишлена палата. В допълнение към писмените становища, представени по Законопроекта, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители, професор Огнян Герджиков посочва, че Законопроектът, внесен от Милен Матеев и група народни представители, с който се предлага създаването на дружество с променлив капитал, като цяло следва да се подкрепи. Изтъква се като преимущество максималната свобода във вътрешните правоотношения, намаляването на разходите за учредяване, възможността за свободното прехвърляне на дялове, облекченият ред за придобиване на членствени права свикването на общо събрание чрез електронни средства. От Българската търговско-промишлена палата подкрепят принципно законодателната инициатива, като правят предложения за прецизиране на меродавния момент за определяне на пазарната оценка на дела при конвертируемите заеми и изчерпателно уреждане на възможността за придобиване на собствени дялове от дружеството. Посочват се ограничителни текстове, като правото да се изключи съдружник при неуведомяване за промяна на контрола и се разисква конституционосъобразността на възможността съдружник да бъде принуден да се разпореди с дяловете си или да бъде лишен от право на глас. Коментира се редът за свикването на Общото събрание. Проектът на закон, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители, беше представен от народния представител Петър Петров. Той посочи, че предложените промени са обусловени от необходимостта от промяна на материалната отговорност при погиване на застрахована лизингова вещ. Законопроектът предлага рискът от случайно погиване или повреждане на застрахована вещ при финансов лизинг да се носи от дееца и застрахователя, когато е налице непредпазливо или престъпно деяние или противозаконно отнемане. Предлага се също при противозаконно отнемане на застрахована в полза на лизингодателя лизингова вещ, всяка от страните да има правото да развали договора с обратна сила, като в този случай лизингополучателят има право да получи обратно всички платени суми. Законодателната инициатива е мотивирана от несправедливото разпределение на застрахователния риск при договор за финансов лизинг и необоснованото обогатяване на лизингодателя при застрахователно събитие, който се обогатява със застрахователната премия, платената сума за самоучастие, платените до момента лизингови вноски и заплатените административни разходи. В хода на общественото обсъждане господин Добромир Иванов, представител на BESCO, посочи, че с въвеждането на правната фигура на дружеството с променлив капитал се създават нови правни възможности за финансово стимулиране на заетите в дружеството, както и възможности за обезпечаване интересите на инвеститорите. Господин Токушев добави, че с новото дружество се създават условия, които правят правната форма по-атрактивна и достъпна за инвеститори, особено за стартиращите компании. В дискусията взеха участие народните представители Радомир Чолаков, Марин Маринов, Надежда Йорданова, Петър Петров, Александър Николов, Милен Матеев и Стою Стоев. Господин Маринов уточни, че предложението на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ заслужава внимание, но следва да се обмисли, тъй като дава възможност за разваляне с обратна сила на лизинговия договор и може да застраши необосновано интересите на лизингодателя. Народният представител Милен Матеев заяви, че предложените в Търговския закон промени в производството по несъстоятелност са необходими и от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ ще ги подкрепят, като добави, че между първо и второ гласуване ще направят предложения за прецизиране на текстовете, за да се разграничи ясно стопанската дейност на физическото лице от действията му, които не са извършени от него като предприемач. Господин Стоев и господин Матеев добавиха, че целта на дружеството с променлив капитал е да набира капитал и да прави разходи, като уточниха, че дружеството има временен характер и правната форма ще подкрепи стартиращия бизнес. Господин Стоев заяви по повод Законопроекта на парламентарната група на че рискът е прехвърлен върху трето лице – застраховател, което не е страна по лизинговия договор. Той посочи, че така разпределеният риск ще ограничи предлагането на лизингови вещи. Господин Петър Петров посочи, че от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепят проектите, въвеждащи дружеството с променлив капитал, и уточни, че след промените няма да е необходим документ за внесен капитал в банка, за да се учреди дружество. По повод предложения от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ законопроект беше допълнено, че целта на промяната е предимно да обезпечи възможността за получаване на сумата, платена като самоучастие от лизингополучателя. Госпожа Йорданова отбеляза, че със Законопроекта, внесен от Министерския съвет, е намерен баланс между интересите на страните и допълни, че при изготвянето му е преминала съгласувателна процедура и е проведено обществено обсъждане, в рамките на което са участвали представители на бизнеса и широк кръг заинтересовани страни. Тя заяви, че в българското законодателство няма правна форма, която да мотивира стартиращите компании, и добави, че предложената нова правна форма цели бързото привличане на инвеститори. Господин Николов заяви, че подкрепя по принцип внесения от Министерския съвет законопроект и коментира текстовете относно условията, при които може да бъде възобновено производството, и кръга от лицата, които могат да го инициират. Той добави, че определеният в директивата срок за опрощаване на задълженията е ограничен до три години, а Законопроектът не предвижда това. В отговор на поставените въпроси госпожа Светла Стойкова уточни, че възобновяването е допустимо само в едногодишен срок, като предвиденият тригодишен срок по директива, в рамките на който се погасяват задълженията на несъстоятелния търговец, започва да тече от откриване на имущество. Председателят на Комисията по правни въпроси обсъди систематичното място на внесените законопроекти, като посочи, че Командитно дружество, в което неограничено отговорното лице е дружество с ограничена отговорност, е удачната форма за стартиращ бизнес. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси: Първо, 17 гласа „за“, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 48-202-01-9, внесен от Министерския съвет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

внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г. На свое извънредно заседание, проведено на 20 декември 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Търговския закон, внесени от Надежда Йорданова и група народни представители, Милен Матеев и група народни представители и Министерския съвет. В хода на дискусията участие взеха народните представители Михал Камбарев, Лилия Недева и Александър Иванов, които изразиха принципна подкрепа по законопроектите и готовност за прецизиране на текстовете между двете гласувания. След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 1. По Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, № 48-254-01-4,

По Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, № 48-254-01-10, внесен от Милен Матеев и група народни представители на 19 октомври 2022 г. с 13 гласа „за“, без „против“

Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители; Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, внесен от Милен Матеев и група народни представители; и Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, внесен от Министерския съвет.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Остана Докладът на Комисията по въпросите на Европейския съюз, който касае Законопроекта, внесен от Министерския съвет, и Законопроекта, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители. Заповядайте, госпожо Симеонова. Благодаря Ви, господин Председател.

свое редовно заседание, проведено на 8 декември 2022 г., Комисията по въпросите на Европейския съюз обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 48-202-01-9,

На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието госпожа Юлия Ковачева – заместник-министър на правосъдието, госпожа Светла Стойкова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“, госпожа Лиляна Гюрова – държавен експерт към дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“; от Асоциация на синдиците в България – адвокат Веселин Георгиев, член на УС; от BESCO – Българската стартъп асоциация господин Добромир Иванов – изпълнителен директор; от Национален съюз на синдиците – адвокат Николай Ганев, както и народните представители госпожа Надежда Йорданова и господин Ивайло Мирчев. Разглежданите законопроекти представляват законодателна инициатива, която е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше представен от заместник-министъра на правосъдието, която посочи, че с него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132. Тъй като срокът за транспониране на Директивата е изтекъл, а Законопроектът не е приет своевременно, има започнала наказателна процедура срещу България за неизпълнение на задълженията ѝ като страна – членка на ЕС. Законопроектът има за цел улесняване на откриване на производство по несъстоятелност и преструктуриране, като взима предвид предложенията на Проект „Реформи в областта на несъстоятелността в България“, изпълняван съвместно от Министерството на правосъдието и Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. Виждания относно Законопроекта изрази адвокат Веселин Георгиев – член на УС на Асоциацията на синдиците в България. Подкрепа към Законопроекта изрази Добромир Иванов – изпълнителен директор на BESCO – Българската стартъп асоциация. Законопроектът, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители, беше представен от госпожа Йорданова, която посочи, че внесеният законопроект се състои от две части. Едната част се отнася до производството по несъстоятелност и заздравяване и до голяма степен се припокрива с предложенията в представения проектозакон на Министерския съвет. Отбеляза, че те са от голямо значение за приемането на страната в еврозоната. Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO изказа подкрепа към Законопроекта. След представянето на Законопроекта последва дискусия и запитвания от народните представители. В дискусията взеха участие народните представители господин Асен Василев, господин Драгомир Драганов и господин Драгомир Стойнев. След приключване на дискусиите се проведоха гласувания, при които се получиха следните резултати: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 внесен от Надежда Йорданова и група народни представители. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение

Становище от вносител, дали ще има по някой от законопроектите? Заповядайте, госпожо Йорданова. Ще има и от господин Матеев, разбира се. Благодаря, господин Председател! Аз ще бъда кратка, предвид подробните доклади. Уважаеми госпожи и господа народни представители, днес на първо гласуване ние ще разгледаме предложение за изменения в Търговския закон, които решават дългогодишни проблеми в нашата бизнес среда. Няколко числа. По данни на Световната банка средната продължителност на производството по несъстоятелност в България е 3,3 години, понякога 3,5 при средна продължителност за държавите – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, е 1,7 години. Събираемостта на вземанията в рамките на производството по несъстоятелност, тоест колко от вземанията на кредиторите се удовлетворяват след осребряване на имуществото е 37,7% за България при 70,2% в рамките на държавите – членки на ОИСР, разликите са драматични. Тъжното е, че тези данни остават устойчиви в годините, въпреки че аз Ви цитирам последните данни от доклада за 2021 г., но от 2015 г. насам те са почти без промяна. Това са ясни знаци, че производството по несъстоятелност в България е бавно и неефективно. Именно с предложенията, които са представени на Вашето внимание, ние решаваме точно тези проблеми правим производството по-бързо, по-ефективно и по-евтино. Също така създаваме допълнителни гаранции за добросъвестните бизнеси, които са попаднали в риск, да имат възможност за стабилизация, а не да отиват директно към производството по несъстоятелност. Също така даваме възможност за лицата, които извършват по стопански начин своята дейност да не са търговци, да могат да се ползват от същите възможности – от производството по несъстоятелност, от производството по стабилизация и преструктуриране, от възможностите за втори шанс. Това обхваща всички самоосигуряващи се лица в България, които са над 600 Другият проблем, който решаваме с предложения законопроект, е създаването на нова форма на търговско дружество, която да даде възможност на фирмите с иновативен бизнес да бъдат учредявани в България, да се развиват в България, да привличат капитал и да създават работни места в България. Не на последно място, решаваме и още няколко въпроса. Ще изпълним ангажимента си като държава – членка на Европейския съюз, и ще въведем Директива 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаване на задълженията и за забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността, за производството по преструктуриране на несъстоятелност и опрощаване на задълженията. Колеги, много е тъжен фактът, че точно по тази директива България е в процедура по неизпълнение, тоест наказателна процедура. Това е едно от успешните досиета, което България като председател на Европейския съюз, всъщност екипът на министър Захариева проведе много успешна работа и договори. Какво се оказа? Точно по този въпрос на европейската сцена България беше един достоен и силен член на Европейския съюз, а когато се стигна до изпълнение на ангажиментите на национално ниво, които да дадат всъщност на нашите граждани да се възползват от това добро достижение на европейското право, ние не се справихме. Колеги, очаквам задълбочен дебат и подкрепа на всички законопроекти, които разглеждаме в тази точка от дневния ред, с тях ние ще изпълним два важни ангажимента, две важни реформи в Плана за възстановяване и устойчивост. Колегите от „Продължаваме Промяната“ ще развият тази теза, особено за дружеството с променлив капитал. Също така обаче някак си остава встрани, но е много важен момент, ние ще изпълним много важен ангажимент в Плана за последващите действия след присъединяването ни към механизма ЕRM II и важна стъпка към присъединяване в еврозоната. Няма да изненадам никого, че и в този аспект ние сме в закъснение, защото специално промените в производството по несъстоятелност трябваше да бъдат действащо право още през юли тази година.

а не от дясно на ляво или по часовниковата стрелка, както се прокрадват тези. МИЛЕН МАТЕЕВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, няма да повтарям мотивите, които са приложени към Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, с който се предвижда създаване на ново по вид дружество в правния мир, а именно дружеството с променлив капитал. Този законопроект беше внесен още в Четиридесет и седмото народно събрание от нашия колега Петър Кьосев, който активно работи по него, и беше приет тогава на първо четене. Беше проведена дискусия и нямаше политическа сила, която да се произнесе против този законопроект, но не стигна времето за пълното му приемане. Законопроектът е един от малкото примери, когато неправителственият сектор всъщност задава тона и е в тясно взаимодействие с бизнеса. Имаме възможност да приемем нещо, което е полезно за бизнес средата в страната. страната. България все повече се утвърждава като един от ключовите центрове за иновативно развитие в Европа трябва и законодателството да даде възможност на талантливите българи да създават нова генерация български компании и продукти в различни високотехнологични сфери. Тези компании по света се наричат стартъп компании. Това са публични компании, създадени от предприемачи, и подпомагани финансово с инвестиции от трети лица, чиято основна цел е създаването и разработването на иновативен продукт или услуга, създаващи потенциал за бърз растеж, като крайната цел на съществуването им е или да бъдат продадени в своята цялост, или да бъдат трансформирани в публични компании чрез предлагане на акции на регулираните пазари. Тъй като действащата нормативна уредба на търговски дружества в България не може да отговори на специфичните за тези компании условия, се налага създаването на регулираното със Законопроекта дружество с променлив капитал. По време на обсъжданията, когато работихме с колегите по този законопроект още в предишния парламент, се опитахме да разгледаме всички варианти за промени в някои от съществуващите в момента в Търговския закон търговски дружества, но в крайна сметка избрахме подхода за създаване на нов вид дружество. През цялото време шеговито подхвърлях на колегите, какво ли ще каже Герджиков. В този момент съм изключително удовлетворен и спокоен, защото бащата на съвременния Търговски закон професор Огнян Герджиков се произнесе със своето становище, и то е твърде ласкаво за този законопроект. Той казва: „Законопроектът въвежда в нашето дружествено право модерни правни институти, известни на правото на развити държави, но неуредени до този момент у нас. От тази гледна точка уредбата на новото дружество евентуално може дори да послужи и за модернизиране на режима на останалите търговски дружества.“ Накратко като конкретика, дружеството с променлив капитал е базирано на принципа на договорната свобода при определяне структурата, компетентността и функционирането на органите на управление на дружеството, респективно определяне отношенията между съдружниците, което в същото време може да се ползва от финансовите възможности на акционерните дружества. При дружеството с променлив капитал първоначалните разходи по регистриране и управление са намалени до минимум. Със Законопроекта се регламентират модерни за нашето дружествено право права, като правото на привличане, приемствено право, правото на присъединяване, възможност за сключване на договори за конвертируем заем и други. Дава се възможност за запазване на висококвалифицираните служители, като им се предоставя възможност за придобиване на дружествени дялове срещу труда им. Дружеството с променлив капитал е изключително гъвкаво относно избора на структура на управлението си. Създават се условия за бързо и лесно прехвърляне на дялове на дружеството. Предвижда се задължително преобразуване на дружеството с променлив капитал, ако към края на финансовата година дружеството престане да отговоря на изискванията за микро- или малко предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия. В този случай то се преобразува в капиталово дружество по реда на Раздел III от Глава шестнадесета на Търговския закон. Предвидените със Законопроекта облекчения и широка свобода на договаряне при учредяване на иновативни компании ще създаде нови възможности за икономически растеж чрез разработване на конкурентоспособни продукти и услуги за целия свят и растеж на брутния вътрешен продукт на България, която би могла да стане притегателен център за такива компании. Моля да подкрепите Законопроекта, който е изключително очакван от бизнеса в България. Благодаря. Благодаря, господин Матеев. Заповядайте, господин Петров, и за становище на вносител по Вашия законопроект. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, внесеният от ВЪЗРАЖДАНЕ законопроект с промяна в чл. 343 от Търговския закон цели да промени едно съществуващо положение, което урежда гарантираната търговска печалба на лизингодателите в ущърб на лизингополучателите, и съответно да предотврати досегашното, уредено в Закона, неоснователно обогатяване на лизингодателите. За какво става въпрос? В житейски хипотези на противозаконно отнемане на МПС, когато имаме сключен договор за финансов лизинг, тези от Вас, които имат например автомобили, закупени на финансов лизинг, съм сигурен, че знаят какво пише в техните договори, но все пак ще го цитирам: „В случай на пълно погиване или кражба лизингодателят има право на такъв размер на застрахователното обезщетение, платено от застрахователя, което отговаря на претърпените от него вреди, а именно: това са всички дължими суми към тази дата, непогасената част от сумата на финансиране, всички държавни или общински данъци, такси и разноски, свързани с погиването на вещта, плюс данъчния кредит, използван при придобиването.“ Пише и още едно нещо: ако има разлика между застрахователното обезщетение и този дълъг списък с разходи, то тази разлика се покрива от кого – от лизингополучателя. Също така се посочва, че договорът се прекратява занапред, и то след заплащане на горепосочените задължения отново от лизингополучателя. И ако имаме кражба, какво се случва? Първо, лизингополучателят продължава да плаща месечните лизингови вноски, нищо, че вещта вече я няма, за период от поне два месеца, през които тече полицейската проверка. И прави една пътека до разследващия орган, и му се моли да измоли от прокурора да издаде едно постановление за спиране на наказателното производство поради ненамиране на извършителя. Това постановление да го занесе при застрахователя, за да може да се изплати застрахователното обезщетение. Обаче тук държа да отворя една скоба, че когато имате сключен договор за финансов лизинг, например на автомобил, Вие сте заплатили, първо, тъй наречените административни такси и разноски, за да бъдете одобрени за сключването на този договор. След това сте заплатили една сума на самоучастие, която е в защитата и основата на нашия законопроект. Тя може да е 10 хиляди, но може да е повече: 30 – 40 хил. лв. това самоучастие. На следващо място, Вие сте заплатили всички месечни лизингови вноски до момента. И не на последно място, Вие сте заплатили таксата застраховка на автомобила – автокаско против кражба. Именно за този застрахователен риск – кражба, който се поема от Разпоредбата на чл. 343 от Търговския закон, и когато имаме кражба на МПС, застрахователното обезщетение се изплаща не на Вас като лизингополучатели, а се изплаща на лизингодателя. Той получава размера на това застрахователно обезщетение. Забележете, договорът се прекратява, а Вие не получавате нищо, въпреки че сте дал вноска на самоучастие. Пак ще повторя, в случай на кражба на МПС Вие губите сумата на самоучастие, и това го пише във Вашия лизингов договор – договор за финансов лизинг. Именно това е и причината – това неоснователно обогатяване от страна на лизингодателя и гарантираната търговска печалба, която той получава, ние искаме да преуредим, защото не е редно потребителите, които сключват тези договори за лизинг, да носят не само застрахователния риск, както в момента пише в чл. 343 от Търговския закон, а не е редно да носят и търговския риск – риска от търговска печалба, който би следвало да носи лизингодателят. И тук следва да отбележа следното нещо: защитниците на сегашната разпоредба на чл. 343 от Търговския закон не могат да Ви дадат адекватен отговор на три важни въпроса, които ние сега ще преуредим. Първият въпрос е, когато договорът бъде прекратен заради кражба, той се прекратява занапред. Тоест лизингополучателят губи всичко, което е платил до момента. Той го губи безвъзвратно, договорът е прекратен, но никой не Ви дава отговор на въпроса: какво се случва, когато вещта бъде намерена? Веднага Ви казвам: вещта се връща в собственост на лизингодателя. Лизингодателят се е обогатил с пълния размер на застрахователното обезщетение, с Вашата вноска на самоучастие, с платените до момента лизингови вноски и с автомобила, ако той му бъде върнат. Вече договорът е прекратен, лизингополучателят няма глас, няма отношение с лизингодателя. Вторият въпрос, на който никой не може да Ви даде адекватен отговор, е: защо въобще договорът трябва да бъде прекратяван, както в момента се случва по смисъла на Закона, защото договорът се прекратява занапред? Защо въобще трябва да бъде прекратяван, когато лизингодателят е получил пълния размер на застрахователното обезщетение, получил си е вноската за самоучастие, получил е до момента и всички месечни вноски, ако предположим, че колата е открадната на втората, третата или четвъртата година? Тогава възниква въпросът: защо лизингополучателят не получава заместваща вещ, заместващ автомобил в случая? Нали лизингодателят си е получил, пак повтарям, застрахователното обезщетение в пълен размер, вноската за самоучастие и месечните лизингови вноски? Ами, не получавате заместваща вещ, защото трябва да се гарантира с настоящата разпоредба на чл. 343 от Търговския закон печалбата на лизингодателя. И третият въпрос, на който никой не може да Ви отговори в момента и който също гарантира това неоснователно обогатяване от страна на лизингодателите: защо въобще в договорите за лизинг е записано това, с което започнах становището на вносителя – че разликата между това, което получава лизингодателят от застрахователя, и претърпените разноски и разходи от лизингодателя трябва да го заплатите Вие като лизингополучатели? Ето този риск не трябва да го носи лизингополучателят в най-общия случай, конкретно в случаите на кражба. Именно затова внесохме Законопроект, който да гарантира на хората, които си закупуват коли на финансов лизинг, не на оперативен, да правим разлика, интереса им, че те ще могат да получат обратно най-малкото сумата на самоучастие, защото лизингодателят е получил от застрахователя пълния размер на обезщетението. И в житейския случай, в който колата е открадната на третата седмица и е била надзастрахована, с други думи лизингодателят е застраховал 10 хил. лв. над нейната пазарна стойност и застрахователната премия сте я платили Вие като лизингополучатели, то застрахователят изплаща пълното обезщетение на лизингодателя. Веднъж лизингодателят се обогатява с 10 хил. лв. от надзастраховането, защото получава 10 хил. лв. повече от застрахователя и това го пише във Вашия договор за финансов лизинг, и втори път се обогатява неоснователно за Ваша сметка със сумата на Вашето самоучастие, защото той не Ви я връща. Ето, това се опитваме ние да променим. По силата на чл. 145 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, колега Искрен Митев, съм задължен да декларирам частен интерес, тъй като в практиката ми като адвокат и в момента имам подобно висящо дело, загубено на първа инстанция, по силата на което лизингополучателят, образно казано, пи една студена вода заради сегашната редакция на чл. 343 от Търговския закон, тъй като автомобилът му беше откраднат на третата седмица и той загуби сумата на самоучастие, а лизингодателят получи 10 хил. лв. над пазарната стойност на автомобила, посочена в договора за лизинг, от застрахователя. Нека този случай, който Ви разказах в момента, да служи като житейски пример, ако смятате, дами и господа народни представители, че това не може да Ви се случи, че Вие сте застраховани срещу подобни случаи. Да, Вие сте застраховани срещу подобни случаи, но само и единствено в полза на лизингодателите, за да се гарантира тяхната търговска печалба и за да може Вие да носите търговския риск в случая, което не е редно. Не е редно потребителят, лизингополучателят да носи търговския риск, именно поради което е и настоящият законопроект. Затова много се радвам, че в Правната комисия постигнахме едно съгласие между почти всички политически парти и парламентарни групи, като започнем от най-голямата ГЕРБ, ДПС, „Демократична България“, БСП, „Български възход“, с изключение на „Продължаваме Промяната“, че тази ситуация трябва да се преуреди. Тук ще Ви уточня, че ние променяме целия чл. 343 от Търговския закон във всичките негови две изречения на тази разпоредба, така че между първо и второ четене декларирам, че сме съгласни да направим необходимите промени, така че да имаме една работеща разпоредба, която да удовлетворява желанията на всички парламентарни групи. Между първо и второ четене да направим такива промени, които да

Господин Стоев, заповядайте.

Както каза колегата Петров, тяхното предложение реално разделя 343 на две алинеи, поне аз така разчитам тяхното предложение и първото предложение е правно-неприложимо от следната гледна точка: в търговските сделки, какъвто е и договорът за лизинг, стъпват на основата на облигационните правоотношения. Най-често облигационните правоотношения се определят като правоотношението между двете страни по повод на сключване на договор. Неблагоприятното развитие на облигационните отношения се маркира от термина на изпълнение и това неизпълнение може да е от няколко гледни точки, като една от тях е невиновна невъзможност за изпълнение на задълженията по едно двустранно правоотношение. Невиновната невъзможност точно тук настъпва и така наречената теория за риска, защото при невиновна невъзможност на една от страните, която не може да се вмени във вина, на която и да е от страните по едно правоотношение тук встъпва теорията за риска. С една дума при липса на вина, в която и да е от страните за неизпълнение, как ще се разпредели носенето на последиците от това обстоятелство. И тук става въпрос, че по принцип правилото е, че вещта погива за собственика. В случая 343 от Търговския закон урежда, че рискът от случайно погиване на вещта при невиновна невиновна невъзможност за изпълнение се носи от лизингополучателя. Тук е важно да кажем, че договорът за лизинг няма транслативен ефект и лизинговата вещ си остава в собственост на лизингодателя. С всичко казано дотук е ясно, че рискът се разпределя между страните по едно правоотношение. С една дума или е за кредитора, или за длъжника. В случая законодателят е казал, че този риск ще е за кредитора. С настоящия законопроект в първата му част се опитваме да прехвърлим риска върху трето лице за правоотношението, което реално няма никакво правно значение. Защо? Защото, както казах до този момент, рискът реално означава как ще се разпределят последиците от случайното погиване на вещта. Като го прехвърлим на трето лице носенето на риска, това няма да има никакво правно значение за страните по едно правоотношение. Това правно положение е въведено още от римското право, като най-подробно те са… с Юстиниановата кодификация най-много те са описани. На база на всичко казано дотук е важно да се каже, че първата част от предложението е правен нонсенс и няма как да обоснове да обоснове приемането на такъв тип законодателна инициатива. Проблемът, който каза колегата Петров, аз наистина ще се радвам да се запозная с практиката му, той може да бъде решен по друг начин. За мен, тук знаете има една „практика на ВКС“, която казва, че, тъй като точно от кредитора по това правоотношение се носи риска по силата на 343 договорът за лизинг не се прекратява въпреки невъзможността за изпълнение от едната страна. Склонен съм тук да се съглася, че може би трябва да го изговорим дали това е правилно заключение на съда и дали не е превратно тълкуване на нормите, защото в крайна сметка при неизпълнение знаете 89 от ЗЗД – законът трябва да се прекрати по право. Отново искам да подчертая, че в първата си част предложението е просто неприложимо. аз разбирам какво искат да кажат колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, но докато не изследвам практиката, която каза колегата Петров, не мога да потвърдя това, че е така. Защо? Първо, те предлагат при противозаконно отнемане на вещта всяка една от страните да може да развали договора и лизингополучателят да може да иска връщане на всички платени от него до момента суми. суми. С това предложение колегите директно убиват този институт и тази търговска сделка, защото няма да има нито един сключен договор за лизинг оттук нататък. Защо? Както каза и колегата Петров, на третата, четвъртата година, ако се открадне лизинговата вещ, по силата на този текст означава, че лизингополучателят ще може да иска връщане на всичко платено от него – лизинговите вноски, самоучастието, всичко, което той е платил по този лизингов договор, въпреки обезценяването на вещта, което съответно няма лизингодател, който да се съгласи на този риск.

Тук трябва да седнем да видим дали решението на съда – практиката на ВКС е правилна от гледна точка на това, че договорът не се прекратява до прекратяване на… правоотношението поради изпълнение, след като се получи заместващата облага от застрахователя. Между другото това е момент, който забравих да подчертая, че освен на дееца на едно противозаконно отнемане на вещта колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ предлагат, ако вещта е застрахована, рискът да се носи от застрахователя. Аз и в Комисията Ви обясних, че този риск се носи по силата на договор „Застраховка“ и Кодекса на застраховането казва, че това е прехвърляне на риска от една от страните по правоотношението към трето лице, точно по силата на този договор, а не е по силата на договорните отношения. Точно поради тази причина няма как да има договорна отговорност в договора за лизинг за застрахователя, а ще има договорна отговорност за застрахователя по силата на договор за застраховка. А отговорността на дееца по противозаконно отнемане на вещта, няма да е договорна, както Вие се опитвате да направите, а ще е деликтна, защото по чл. 45 знаете отговорността е деликтна, а не договор. Благодаря Благодаря, господин Стоев. Заповядайте, господин Петров, за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Винаги съм се опитвал тук да водя правни и практически спорове и диспути, които да имат някакъв ефект от целия този разговор. Уважаеми господин Стоев, не нашето предложение е правен нонсенс, правен нонсенс е настоящото положение, при което лизингополучателят покрива всички рискове и гарантира търговската печалба на лизингодателя. Не съм съгласен с това, което Вие казахте, че когато се открадне вещта, договорът се прекратява занапред по смисъла на чл. 89 от ЗЗД. Съжалявам, че не сте си направили явно труда да прочетете малко съдебна практика, например Решение № 67 от 9 декември 2019 г. – само преди три години, по Търговско дело № 1553/2018 г. във II търговско отделение на ВКС, в което е записано следното: „Противозаконното отнемане, кражбата на лизингова вещ по договор за финансов лизинг, какъвто разглеждаме, се обхваща от Разпоредбата на чл. 343 от Търговския закон, който ние променяме, кражбата не представлява, господин Стоев, основание по чл. 89 изречение първо, изречение второ от ЗЗД за разваляне на договор за финансов лизинг.“ Държа да го подчертая какво означава това за останалите народни представители? Договорът се прекратява занапред

полицейската проверка за открадната вещ е минимум два месеца, през които Вие като лизингополучател продължавате да плащате месечните лизингови вноски дори и колата вече да е открадната и договорът след това се прекратява, но забележете – прекратява се само, ако Вие нямате повече задължения към лизингодателя. Тоест, ако той е удовлетворен от размера на това застрахователно обезщетение, което е получил то покрива този дълъг списък с разноски, който Ви съобщих, и ако няма разлика, която той иска от Вас като лизингополучатели да доплатите. Вижте си договорите за финансов лизинг. Именно затова, господин Стоев, не съм съгласен с Вашата теза, че

Цвета Рангелова, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, колега Стоев! Задълбочено слушах изложението Ви. Видях, че сте направили анализ на цялата съдебна практика, вероятно се позовавате на нея, но тя е такава, защото досега действащата разпоредба, текстовете от Търговския закон, които предлагаме да се променят, тя е съобразена с действащите разпоредби. Аз няма да правя юридически коментари на действащите разпоредби, както и на съдебната практика, защото колегата Петров изложи достатъчно аргументирано нашето предложение. За съжаление, от Вашето изложение единствено оставам с впечатление, че то е конструирано с цел защита на интересите на лизингодателите. Това често се случва в юридически спорове и в съдебната зала, когато някой вади аргументи и иска да ги представи, като по-силни такива, но винаги обслужвайки една от страните в спора. В случая на везната имаме от едната страна интересите на лизингодателите, които, както каза колегата Петров, цялото законодателство е в посока финансовия лизинг и е насочено само и единствено обслужване на техните интереси. За мен те изключително неоснователно се обогатяват за сметка на лизингополучателя в хипотезите, които каза колегата Петров. Тук обаче на дневен ред сме поставили друг въпрос искаме това да спре, да има наистина справедливост в тези договорни отношения и в този смисъл затова и лизингополучателите правят застраховка за своя сметка, която да покрие риска при настъпване на съответното застрахователно събитие. Време е да помислим за българските граждани, време е да помислим за това как да регулираме едни несправедливи отношения, наложили се във времето. За всички в тази зала е ясно защо

Искрен Митев вдигаше ръка. Заповядайте, господин Матеев. аз съм сигурен, че Вие наистина държите да бъде изключително юридически издържано това, което приемаме като промени. Аз също се съгласявам, че има проблем по договорите за лизинг, който изложи колегата Петров. Но наистина – и на Комисията изказах мнение, че това решение, което ни предлагат от ВЪЗРАЖДАНЕ, юридически не е издържано и то няма да постигне този ефект. Затова Ви моля в дупликата си да направите предложение как да бъде решен този въпрос и да бъдат защитени интересите на лизингополучателите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Матеев. Заповядайте, господин Стоев, за дуплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми репликиращи! Не е лошо, като говорим, да се изслушваме, и то с разбиране. Неслучайно аз точно коментирах практиката, която е залегнала в решението на ВКС, което и Вие цитирахте, колега Петров, че договорът не се прекратява по чл. 89, защото ВКС приема, че чл. 89 е стандартният текст, при който рискът се носи от длъжника. Във връзка, между другото, с това да се уточним кой е кредитор и длъжник. По един двустранен договор в облигационното право знаете, че страните са едновременно кредитори и длъжници. И във връзка с това кога лизинговата вещ бива открадната, знаете, че кредитор на ползването на вещта е лизингополучателят. Точно затова и решението на ВКС казва, че тъй като лизингополучателят е кредитор по правоотношението във връзка с вещта, той не може да се ползва от чл. 89 и поради тази причина договорът не се прекратява по право. (Реплика от ще го коментираме впоследствие. Но това, което се опитах в моето изказване да Ви обясня, е, че Вашата конструкция, която Вие сте направили, е правен нонсенс. Тя няма как да заработи. Защо? Разбирате ли, че носенето на риска има отношение във връзка с правоотношението между двете страни. Прехвърлянето на риска на трета страна реално не върши по никакъв начин това, което Вие желаете. За мен това, което Вие искате да постигнете, може да се постигне по два начина. (Шум от ВЪЗРАЖДАНЕ.) Не е лошо да се слушаме, колега Петров, защото Ви подсказвам как можете да постигнете това, което искате. Има два варианта – или чл. 343 изцяло да бъде отменен и тогава ще имаме нормалната конструкция на носене на риска, с една дума рискът ще е за лизингодателя и в този случай договорът ще бъде прекратен по право, или в чл. 343 да се запише, че рискът се носи от лизингодателя. Това е правилната конструкция, която трябваше да напишете, а не да пишете, че рискът се носи от трето лице, което е правният нонсенс. И вместо да ми се смеете, научете какво имам предвид. Лек ден! Благодаря, господин Стоев. Александър Иванов беше записан за изказване, обаче не го виждам. Други желаещи за изказване има ли? Заповядайте, господин Петров. Благодаря, господин Председател. Аз съм изненадан, че една разпоредба от две изречения на Търговския закон, която единствено урежда риска при финансовия лизинг, предизвика толкова разгорещен диспут, и то в различни посоки. Ще започна изказването си оттам, откъдето завърши изказването си народният представител Стою Стоев. Според мен той пропусна да каже в своето изказване, че кредиторът, който в случая може да е лизингополучателят по договора за финансов лизинг, най-накрая – от житейска гледна точка, практическа гледна точка, плаща цялата сметка. Какво означава това? Той губи вноската на самоучастие, губи таксата за административно разглеждане и одобряване на заявлението за лизинг, губи застрахователната такса, която той е платил в полза на лизингодателя, губи всички месечни вноски, направени от него до момента, включително и тези, които е платил, след като колата вече е открадната. Тоест чл. 343, който Ви казва, че договорът не може да се развали с обратна сила по общия ред на чл. 89 от ЗЗД, постановява, че именно в случаите на кражба, на противозаконно отнемане на вещта, тя се покрива от тази разпоредба, че рискът е за Вас, които си ползвате колата, и Вие носите риска, че някой Ви е откраднал колата. Вие плащате всичко, включително и ако има разлика между това, което е получил застрахователят, лизингодателят и разходите, които той е направил, за да Ви даде тази кола. Ако има разлика, Вие я плащате и нея, и договорът се прекратява занапред. Неслучайно Ви дадох пример, че когато колата бъде намерена един ден след пет-шест месеца, те я връщат отново на лизингодателя. Господин Стоев нищо не Ви каза какво се случва тогава и защо я връщат на лизингодателя, а договорът вече е прекратен. Вие сте пили една студена вода и не може да го възстановите обратно този договор. Той не Ви даде отговор на въпроса: защо въобще трябва да прекратим този договор, ако автомобилът Ви е откраднат на третата година? Вие сте плащали три години месечни лизингови вноски, платили сте самоучастие, платили сте и застрахователно обезщетение. Лизингодателят е получил пълният размер на пазарната цена на автомобила, но Вие не сте получили друг заместващ. Защо?! Къде е логиката?! Аз ще Ви кажа къде е логиката – лизингодателя да му гарантираме печалбата. Там е логиката. Няма житейска логика Вие да не можете да получите заместваща вещ, при положение че лизингодателят е напълно обезщетен в пълен размер. Получил е и Вашето самоучастие – три години месечни вноски, плащате всички такси и застрахователната такса, получил е и пълният размер на застрахователното обезщетение. На този въпрос колегата не можа да Ви даде отговор, въпреки че риторично запитах още в становището на вносител. Ето тази житейска несправедливост ние трябва да променим, както и уговорката във всеки един договор, че Вие като лизингополучатели ще заплатите и разликата във вредите, ако има и такива. Ще трябва и да доплащате даже. Ето това трябва да променим. Именно затова единствената разпоредба, която урежда договорите за финансов лизинг в Търговския закон – триста четиридесет и три, трябва да бъде променена. Разбира се, отново ще повторя, между първо и второ четене можем да внесем промени и да ги обсъдим с всички парламентарни групи, така че да постигнем една редакция на тази разпоредба, която да удовлетворява всички парламентарни групи, но тя следва да прехвърли риска. Не съм съгласен, че ние прехвърляме риска върху едно трето лице. Това трето лице – застрахователят, той не е попаднал случайно в тази хипотеза и не е попаднал случайно в договора за финансов лизинг. Това трето лице застраховател има валидно сключен договор за застраховка, който съдържа и клауза „риск срещу кражба“. Който, забележете, Вие като лизингополучатели заплащате и покривате Вие, тоест във всички случаи това трето лице застраховател има валидна облигационна връзка с лизингодателя, защото договорът е за застраховка в негова полза, но се плаща от Вас като лизингополучател. Така че той изпълнява редовно задълженията си. Ще Ви дам и един пример в тази насока. Знаете ли какво се случва, когато застрахователят откаже да изплати застрахователното обезщетение на лизингодателя, или не изплати достатъчно голямо обезщетение на лизингодателя? Понеже казваме, че не трябва да прехвърляме риска върху трето лице, знаете ли какво се случи в тези житейски случаи? Ами да Ви кажа. Задължен остава лизингополучателят и той е принуден да води съдебно дело, в което да доказва, че е следвало да бъде заплатено по-голямо обезщетение и че той реално не дължи тези пари, тъй наречения отрицателен установителен иск. Това дело трябва да го води лизингополучателят, защото застрахователят не е изплатил нищо или пък е изплатил много малка сума на лизингодателя. И риска отново го носи лизингополучателят, който да е принуден да води съдебни дела, за да доказва, че всъщност не дължи тази сума, която му се търси именно по силата на този сключен договор, който пък е съставен по силата на чл. 343 от Търговския закон, постановяващ, че рискът при кражба се носи от лизингополучателя. Ето на тези отговори до момента Вие няма как да получите различни отговори от преждеговорившите. И именно е редно на тези житейски хипотези и примери от практиката ние да дадем адекватен отговор в защита на българските граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Петров. Първа реплика – Стою Стоев, втора реплика – Искрен Митев. Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми колега Петров, явно наистина не се разбираме. Първо, защо не можем да получим заместваща вещ? Веднага Ви отговарям. Надявам се да знаете какво значи индивидуално определена вещ и родово определена вещ, кога се индивидуализира една вещ и защо, когато индивидуално определената вещ погине, не можем да получим заместваща вещ. вещ. На другия въпрос: защо се прекратява занапред, а не може да се върне с обратна сила? Членът не е 89, членът е 88 от ЗЗД, който казва, че при разваляне на дългосрочни договори със срочно изпълнение, договорите се прекратяват занапред. Искам пак да подчертая, ако искате може дори да запишем между двете четения, защото такава явно е волята на залата, че застрахователят изплаща на лизингодателя главницата от оставащото задължение, защото не може да не се съгласите, че в крайна сметка лизингодателят има да получава средства в момент, в който вещта бъде противозаконно отнета. Видно е от всичките погасителни планове, че те са главница и лихви. В крайна сметка аз смятам, че действително има неоснователно обогатяване в момента, в който трябва да се заплатят и всички лихви. Затова може да запишем, че се дължи само и единствено главницата, която трябва да се заплати на лизингодателя, а остатъкът да се преведе по сметка на лизингополучателя. Случаите, които Вие визирахте, когато рискът продължава да се носи от лизингополучателя, е тогава, когато средствата, които се получават по договора за застраховка, не достигат за покриване на цялата главница от правоотношението. Сега, в крайна сметка има риск и Вие знаете, че и при един договор за заем, като не достига,

ти. Последното, което искам да кажа, е, че тук действително има ощетяване на кредитора, но в случаите, в които Вие говорите,

съответно ти можеш да получиш допълнително от това и по този ред да си търсиш правата. Изключително важно е да се запише, ако искате, рискът да се носи от лизингодателя и да се изплаща само и единствено до размера на главницата. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стоев. Втората реплика я давам на господин Костадинов – да разместим малко групите, Искрен Митев и господин Матеев тъкмо да се разберат кой да вземе третата. Господин Петров, аз искам да Ви благодаря за това, което направихте като разяснение, както в становището си като вносител, така и в изказването си, защото очевидно е, че повлиявате на мнението на някои оттук изказващите се, тъй като моята реплика към Вас щеше да бъде: не смятате ли, че има елементи на зле прикрит лобизъм по отношение на защитата на правата на лизингодателя? Защото в настоящия момент текстовете в Търговския закон изцяло подкрепят само и единствено лизингодателя, което, както знаете, че по принцип не е много прието в правото. Там трябва да се търси баланс между интересите на едната и другата договаряща се страна, защото в противен случай имаме не договор, а диктат. Но това, което чух преди малко от господин Стоев, показва, че може би вече започва да се променя мнението в някои от изказващите се тук. Но все пак искам да Ви питам: смятате ли за нормално да има изказвания, които да защитават само и единствено едната страна в търговските взаимоотношения? Още повече, че тук ние представляваме в крайна сметка законодателен орган и трябва наистина да търсим баланса между двете договарящи се страни. Към настоящия момент е очевидно, че Търговският закон в тази му част е написан изцяло в интерес на лизингодателя. Това, което Вие предлагате, дори да търпи критика от страна на някои от присъстващите тук, би следвало да доведе по-скоро до предложения в тази посока, за да се намери баланс и затова това, което каза господин Стоев, може би, да послужи за основата на един такъв разговор между първо и второ четене.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Петров! от изказването по-рано на господин Стоев, за което Вие станахте за реплика, стана ясно, че господин Стоев е, може би, един от малкото хора в тази зала, които не се интересуват от голямата картина, която разглеждаме днес и този законопроект, който е изключително обширен, който се разглежда и предния път, а е човек, който явно си е отделил от времето, за да обърне внимание на точно това, което Вие искате да промените. Както каза и колегата Матеев по-рано, това, което Вие повдигате като тема, очевидно е проблем и съветите, които те се опитаха да дадат, от моя гледна точка, като човек, който не е юрист, бяха в посока как да подобрите текста си. В отговор на това, което те се опитаха да направят, Вие излязохте и ги обвинихте в лобизъм… ПЕТЪР ПЕТРОВ Да, по-скоро подвиквахте от място. Как защитават интересите, на кого и само на една от страните. Вижте, господин Петров, не е ли това мястото, където, когато се предложи един текст, е редно да се излезе с допълнителни аргументи – и в случая бяха правни аргументи, с които да се подсили Вашето предложение. Така че въпросът ми към Вас е: не е ли това смисълът на залата, не е ли това смисълът на изказванията и на дебатите – да се подсили един аргумент. И вместо постоянно да се обвиняваме кой е лобист и да търсим някакви странични, лични мотиви,

Благодаря Ви, господин Председател. По ред на репликиращите. Господин Стоев, поне за мен и за съдиите от Второ търговско отделение на ВКС чл. 89, който гласи: „при двустранните договори, ако задължението на едната страна се погаси поради невъзможност за изпълнение“, което и Вие засегнахте във Вашето изказване, „договорът се разваля по право.“ За съжаление, чл. 343 от Търговския закон в настоящата му редакция не покрива тази хипотеза. Той е специален по отношение на тази хипотеза. Цитирах Ви и решение от 2019 г., което казва точно обратното и затова е внесен нашият законопроект. Не знам защо не можете да го разберете. В това решение, което Ви цитирах, се казва така не можем да приложим чл. 89, не можем да го приложим да развалим договора по право с обратно действие, защото означава да върнем парите на лизингополучателя, нещо което лизингодателите не искат, и затова редакцията на чл. 343 е в този вид, който работи вече доста години. Ето затова не можем и това трябва да разберете най-накрая, че не можем да приложим чл. 89. На следващо място. Казвате, че има чл. 55 от ЗЗД всъщност и чл. 59 от ЗЗД за неоснователното обогатяване. Държа да Ви кажа, че в момента водя делото именно по чл. 55 за неоснователно обогатяване и го загубих на първа инстанция именно заради специалната разпоредба на чл. 343 от Търговския закон. Мисля, че като практикуващ адвокат с около 15 години стаж съм завел делото именно по правилния член за неоснователно обогатяване по чл. 55, но за съжаление, не мога да се ползвам от чл. 89, защото съдът прилага чл. 343 в настоящия ѝ И на следващо и последно място, уважаеми господин Стоев, Вие казахте в репликата си, че трябвало да съдиш дееца. За пръв път чувам да си платил вноска „Каско“ за риск „Кражба“ и след това да се налага да съдиш и дееца. Къде е логиката на застраховката „Автокаско за кражба“, ако трябва после да съдя дееца, който в 90% от случаите е неизвестен, защото досъдебното производство е спряно поради неизвестен извършител? Как да съдя дееца? Ако може да излезете и да ми обясните. Не знам как ще го направите –може би на лично обяснение. Ако искате, ще кажа нещо, за да Ви дам възможност за още изказване. На следващо място. Уважаеми господин Костадинов, в една малка страна с малък пазар следва да отчетем обстоятелството, че общият размер на сумите по действащите в момента договори за финансов лизинг е 4,8 млрд. лв. Нормално е, когато с нашето законодателно предложение засягаме такъв голям финансов ресурс, да се предполага, че ще има и изказвания, които да защитават само едната страна по тези парични взаимоотношения. И на последно място, към Искрен Какви съвети са да се казва, че това правно предложение е нонсенс? Няколко пъти в изказванията си засегнахме становище, че между първо и второ четене сме съгласни да бъде намерен един компромисен вариант. да става парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ и да говори, че нашето законодателно предложение, което променя един толкова голям член с две изречения и го променя в цялост, считам, че не е редно. Това по законодателната техника, господин Митев, ни позволява да променим както искаме в каквато насока искаме

Заповядайте за изказване, господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо искам да поздравя тези прекрасни малки коледари – не знам от кое училище са и откъде. Благодаря Ви, господин Митев.

да разгледам един друг аспект на тази революция в Търговския закон и това е свързано с възможността да се дават дялове на компаниите на служителите на компанията или по-скоро облекченият режим на разпределение на дяловете. Преди да стана народен представител, аз се занимавах с малък бизнес, който беше иновативен, и начина, който аз се опитвах да стимулирам моите служители, беше, като се опитам да им дам част от компанията си, което е и една много добра практика в световен мащаб. Знаете, че стартиращите компании в началото нямат капитал и не разполагат с ресурс, не могат да плащат високи заплати, не могат да дават дивиденти или да осигуряват хубавите условия на труд, които могат да осигуряват големите компании, и те са принудени да измислят различни начини да стимулират своите служители – доста често това са много скъпоплатени професионалисти да ги стимулират, за да остават в тези компании. Практиката и в Европа, и в Америка, и в развитите държави е те да обещават част от компанията под формата на дялове, така че да стимулират хората да работят за тази компания. Българското законодателство не позволява до този етап лесен, бърз, чист и прозрачен начин това да се случва. Обикновено това се случва с едни обещания, които нямат никаква правна стойност и не са правно издържани. С една дума – под формата на ООД, ако аз желая да дам на господин Таслаков част от моята компания, мога просто да му обещая, че ще му дам такъв дял, но всъщност трябва да свикам всички собственици да подпишем нов договор, в който той да стане част от компанията. Със Закона, който приемаме днес, това вече се урежда по един по-лесен начин и това за мен до голяма степен и смисълът на тази промяна в Закона, въпреки че тя от толкова много години се изработва, е да даде една правна гъвкавост, една възможност на стартиращи компании, които нямат възможността да привличат професионалисти по чисто финансов начин, да могат да ги привличат, обещавайки им част от бъдещия успех на компанията. Така че за мен е голяма привилегия да съм част от Четиридесет и осмото народно събрание, когато този закон се гледа в зала и се приема, защото според мен той решава един проблем от българския правен свят, от Търговския закон и от ежедневието на цялата стартъп екосистема в България. Надявам се да бъде приет на първо четене. Има много неща, които могат да променени в него. Надявам се да стигнем до съгласие да бъде променен и на второ четене и благодаря на залата, разбира се, и на Председателя, който го вкара като първа точка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Митев. Има ли реплики към Искрен Митев? Госпожа Кирова. Преди да дам думата на госпожа Кирова, само да Ви кажа колеги, че гостите на балкона са от 3ж клас на 81-во средно училище „Виктор Юго“ и те са в Народното събрание по покана на народния представител Ирена Анастасова. Можем да ги поздравим още веднъж. Добре дошли в Народното събрание! Заповядайте, госпожо Кирова. това дружество с променлив капитал. Противоречите си малко с мотивите, с които сте внесли Законопроекта и с практиката в това отношение, която липсва в Европейския съюз, защото това дружество е иновация. Така че не, не е практика в Европейския съюз това, което преди малко цитирахте във връзка със стимулиране на работниците и на служителите, дори и в такива компании, които се занимават с иновации или са предимно с млади хора. Много подробно прочетох текста, който се предлага, и съм силно обезпокоена не от доброто намерение – има добро намерение, има добра идея, но текстовете са такива, че будят не само притеснения, но създават изключително много възможности за злоупотреба за злоупотреба както със средства от Европейския съюз и когато разглеждаме на второ четене ще Ви подчертая защо и какви са, така и за злоупотреби по отношение на имуществото на контрагенти на съответното дружество. Създават възможности за изключително порочни практики и добрата идея е облечена в такива дрехи, че трябва да я оставим абсолютно гола и да започнем отново да я изграждаме. Така че моята препоръка би била да се помисли дали дори и на първо четене трябва да приемем по този начин Законопроекта или да помислим добре за сроковете, които трябва да бъдат дадени между първо и второ четене, за да може този вид дружество изобщо да бъде въведен в Търговския регистър като отделен раздел и да си дадем сметка какво това ще причини. Ще Ви прочета един текст, между другото, за да не бъда голословна, а Вие ще ми кажете дали това Ви прилича на правна норма. „Чл. 260ъ, ал. 2.

предпочитат интереса на дружеството пред собствения си интерес.“ – изречение първо. Няма да продължа натам, ако искате мога да продължа. Този наратив, това благопожелание няма нищо общо с правна норма, която дефинира нещо. Да продължа натам – „те избягват конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне, го разкриват незабавно пред Управителния съвет и не участват, и не оказват влияния върху други членове на Управителния съвет при вземане на решенията в тези случаи.“ Аз съм, между другото, силно притеснена от това, че Законопроектът, който Вие сте внесли, съвпада с един друг законопроект, по същия начин внесен, със същите текстове, което най-малкото ни говори за това, че някой е седнал, изработил е нещо, раздал го е на няколко места, внася се в зала, но

от следните училища: Професионална гимназия по лека промишленост, Професионална гимназия по селско стопанство, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, които са в Народното събрание по покана на народния представител Елисавета Белобрадова.

да разгледаме всички тях. Но аз искам да Ви върна малко по-напред, а именно Законопроектът за лизингите, който е внесен от нашата парламентарна група. Нещо не разбрах от Вас! Вие казахте, че трябва да се промени нещо в тази посока, да бъдат защитени, но в същото време дебатът е на първо четене. Предполагам, че за времето, в което прекарахте в Четиридесет и седмото и Четиридесет и осмото народно събрание, Вие много добре знаете, че ако сега отхвърлим на първо четене Законопроекта, няма да можем да направим тези промени.

Благодаря, господин Председател. Господин Митев, искам да Ви обърна внимание, че изпуснахте няколко важни аспекта от разглеждания законопроект в момента. Забравихте да кажете, че този законопроект не се изготвя от няколко месеца, това е законопроект, който се готви от години и аз помня, че това е проблем, който го има, който съществува и по който се работи по Българската стартъп асоциация още отпреди времето, в което ние да сме в тази зала. Вторият важен аспект. Колеги, искам да Ви обърна внимание на нашите деца, които ходят по олимпиади и печелят медали. Мисля, че всички сме запознати. Сега ще направя връзката – виждам, че някои хора (към групата на ГЕРБ-СДС) вдигат рамене. Имаме деца, които печелят медали на международни олимпиади по математика, физика, химия. Тези деца – искам само за минута да си представите техния жизнен път какъв е, те са много умни деца. След като спечелят тези медали, обикновено университетите се състезават за тях. Те не се състезават за университети. След това големите компании като Google, като Amazon,

светли умове обратно в България, да не ги даваме на Amazon и Google, да не ходят навън, е точно това, за което господин Митев спомена – да има механизъм, по който младите стартиращи иновативни компании, които работят по предизвикателства, които отговорят на това, което тези млади умове искат да правят, е да получат дялове от тези компании. Към момента това е проблем и този проблем го знам, защото тази екосистема в момента пререгистрира компаниите си в Холандия и на други места, за да може да си осигурят този начин на опериране. опериране. Моля на първо четене да подкрепим този законопроект. Знам, че има предложения, които и ние ще направим за доизчистване на текста. Между първо и второ четене ще работим здраво, но нека да подкрепим текста на първо четене. Благодаря, господин Камбарев. Заповядайте, господин Митев. благодаря Ви, че сте обърнали внимание на тези аспекти, бидейки нещо изключително ново в правния мир, сигурен съм, че това създава притеснения и различни хипотези за злоупотреби. Както казах,

От тази гледна точка, надявам се, че Вие между двете четения или ако решите да не подкрепите този законопроект, ще предоставите експертизата как тези препятствия да бъдат превъзмогнати, така че хем да се осигури гъвкавостта на Търговския закон, която цели този законопроект, хем да се съставят обструкции пред това да има злоупотреби. Доколкото твърдението Ви, че няма такива закони в Европа, не мога да се съглася с Вас, госпожо Кирова. В Германия има такова дружество – казва се „Дружество на предприемача“, във Франция има дружество, което се казва „Улеснено дружество“, в Словакия, в Испания, в Полша – държави, които имат точно такъв правен пример. Към господин Димитров. Господин Димитров, Вие вчера казахте нещо към мен в една реплика – то беше към председателя, че аз правя забележки на господин Ганев, че вика от място, а миналата година в предното Народно събрание как съм се държал. Вижте, господин Димитров – ако продължаваме да правим едни и същи грешки и да се държим по един начин и всяко лошо поведение да следва друго лошо поведение, доникъде няма да отидем. Затова аз лично ще подкрепя Вашия законопроект, за да покажа, че това е смислено нещо и се надявам, че Вие между двете четения ще внесете нужните промени, така че да може да бъде подкрепен от цялата зала. И към господин Камбарев. Да, господин Камбарев – истина е, че правната несигурност, правната ригидност или невъзможността тук да има гъвкави компании, кара, задължава иновативните предприятия в България – стартиращи, а и не само стартиращи, да изнасят дейността си в чужбина и да плащат данъци в чужбина. Много български предприемачи в в разговори с тях са споделяли, че им е тъжно, че трябва техните компании да плащат данъци – данък печалба, и да осигуряват хората си в други държави. Така че се надявам,

че и в предишното Народно събрание Законопроектът беше приет на първо гласуване и в комисии, и в зала. За съжаление, краткият живот на предходния парламент не можа да даде време на работна група да изчисти текстовете по първо и второ четене по формирането на това ново търговско дружество. Има основателни притеснения по отношение на неговото преобразуване в капиталово дружество, защото в досегашния текст на вносителите – аз смятам, че и други колеги, дори самите вносители подчертаха, че авторството на Законопроекта е работа на други лица и организации, а и на колегите от BESCO също трябва да им се припише заслугата на авторство на този законопроект, а колегите вносители са, да кажем, изпреварили всички останали по внасянето на текстовете. В това няма нищо лошо, напротив – мотивират ни да работим напред, за да дадем наистина по-добър инвестиционен климат и среда. И колегата Митев се изказа в тази насока. Аз го подкрепям. Подкрепяйки формирането на такова търговско дружество, ще направи инвестициите в IT компаниите и компаниите с интелектуално развитие да привличат работещи, като им обещаят дял от бъдещи печалби и развитие на дружеството. Само че това трябва да стане при условия, пазещи вложителите, запазващи техния интерес. Имаше доста забележки, градивни такива, по отношение на Законопроекта и разглеждането му в Икономическата комисия, на която съм член, а разбирам, че и в Правната комисия е имало такива забележки. Така че смятам, че след първоначалното приемане днес, като и аз заявявам, че ще бъде подкрепено от нашата парламентарна група в унисон с това, което сме записали в нашата предизборна програма формиране на ново търговско дружество, което да подобрява инвестиционната среда в България и с подпомагане развитието на IT сектора, който до момента дава не по-малко от 2% към брутния вътрешен продукт на България, имайки предвид и давайки си сметка, че бъдещото развитие и повишаване на сектора, на неговата конкурентоспособност спрямо този на европейския пазар, ние се открояваме като един от лидерите по качеството и скоростта, с която се развива този сектор, ние трябва да му дадем такава възможност, която не трябва да ограничаваме. Но съответно трябва да намерим работещата формула, правилната формула, която да запазва интереса на всички обвързани в процеса както капиталовложителите, така и работещите, така и формиращите тези стартъп. Затова смятам да приключа моето изказване с принципна подкрепа на законопроектите, които трансформират Търговския закон, и създаването на ново търговско дружество в България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Реплики има ли към Александър Иванов? Не виждам. Заповядайте за изказване, господин Златанов. Господин Председател, народни представители! Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ като единствените родолюбци в тази зала

не защото трябва да се спази Директива № 2019/1023 на Европейския парламент или Директива № 2017/1132 на Европейския съюз, който, както съм казвал, нито е европейски, нито е съюз, а е една отмираща структура, подвластна на интернационалния спекулативен финансов капитал. Ние ще подкрепим този законопроект, който, за съжаление, е доста закъснял. доста закъснял, но е необходимо да се подкрепи – по-добре отколкото никога, защото в него има няколко добри предложения, като примерно уреждащи справедливо, ефективно и бързо удовлетворяване на кредиторите в производство по несъстоятелност, както и запазване на масата на несъстоятелността на длъжника; премахване на пречките за ефективна стабилизация на жизнеспособни длъжници с финансови затруднения; свеждане до минимум на загубата на работни места и запазване на ползите от дейността им за обществото и създаване на възможности за предприемачите предприемачите да се възползват ефективно от втори шанс за погасяване на задълженията. В резултат на недостатъчна прозрачност, дори нарочно заложени в досега действащия закон норми, които създават една мъглявина по отношение на дейността на синдиците, се стигна до процедури по осребряване в съчетание с липсата на ефективен контрол, които доведоха до съсипването – няма да ползвам думата „бизнес“, защото е чуждица, а на редица работещи ефективни икономически структури и предприятия в сферата на българската икономика. Законопроектът има някои положителни текстове, които няма как да не се подкрепят, примерно текстът на чл. 613а, в който се въвеждат срокове за подаване на въззивна и касационна жалба срещу решенията по несъстоятелност; чл. 629, в който се осигурява възможност молбите по чл. 625 от страна на длъжника срещу кредитора и на кредитора срещу длъжника, да бъдат разгледани в рамките на едно производство, което само по себе си представлява процесуална икономия; чл. 639б, който дава възможност за предварително осребряване на синдика на актив на длъжника. Няма как да не подкрепим предложението за уведомяване, което предвижда уведомленията да стават чрез Търговския регистър, а не както досега – действащите разпоредби предвиждат призоваванията на длъжника да става само чрез призовка. случаи как става призоваването чрез призовкарите, или за кредиторите чрез обнародване в „Държавен вестник“ – имаме предвид хипотезата на предложението за чл. Ще подкрепим предложението за чл. 649, с който се удължава преклузивният срок за предявяване на специални искове за масата на несъстоятелност. тези предложения не са достатъчно закъснели за нашата икономика, която е с едно огромно не само по количество, но и по процент вътрешна задлъжнялост в този смисъл ще заявим, че ще ги подкрепим, но между първо и второ четене очаквайте от нас да направим редица конструктивни предложения, които ще настояваме да бъдат заложени. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Златанов. Има ли реплики към Златан Златанов? Не виждам. Господин Чолаков, заповядайте за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз си запазих правото и помолих моето изказване да е последно, ако нямате нищо против, защото то ще бъде от абсолютно принципен характер и ще направя едно процедурно предложение най-накрая. Виждате, колеги, че в момента обсъждаме четири законопроекта, които отварят три съвсем самостоятелни теми в Едното е несъстоятелност на физически лица – предприемачи, другата тема, която се засяга в два законопроекта, е за дружествата с променлив капитал и третата тема, която засяга проекта на господин Костадинов и група народни представители, е за някакви проблеми с лизинга. Всяка една от тези материи според мен, а и според Вас, а и според мнението на членовете на Комисията заслужава отделно гледане, отделен дебат и отделно много дълго обсъждане. Ние в момента, колеги, това, което правим, е тези три теми на форсмажор, давайте бързо, защото иначе става страшно. И ще се съгласите – никаква изненада не казвам, не се прави така законодателство. Вчера беше направена забележка защо сме удължили срока между първо и второ четене за двата антикорупционни закона на 21 дни? дни? Защото, колеги, Вие сте наясно, че те не могат предложенията по тези два сериозни, тежки закона да се направят за седем дни, Тоест, ако някой смята, че това е възможно, той просто е, хайде, правен нихилист или волунтарист е най-мекото определение, което може да се даде. Още повече, знаете, че и там има две диаметрално противоположни философии при изграждането на органа. Не смятате ли, че трябва време най-малкото на парламентарните групи, или на парламента да обсъдят коя от двете философии се променя? Както и да е, както и да е. Вижте, не може да стане за седем дни, както и между другото, гледане между първо и второ четене на тези три материи в четири законопроекта, които сега ще гласуваме, не може да стане за седем дни. Това е абсурд. Само по съществото на законопроектите, ако ми позволите две думи да кажа, за да илюстрирам още веднъж защо това, което се опитваме да направим, не е възможно? По Законопроекта на Министерския съвет, който предлага изменение в Търговския закон за процедура по несъстоятелност на физически лица-предприемачи. Ние паралелно гледаме и предстои да приемем вероятно Закон за фалита на физическите лица и аз през цялото време се питам, ако приемем отделен закон за фалита на физическите лица, физическите лица-предприемачи не са ли по-скоро физически лица, или са по-скоро предприемачи? Ето един концептуален въпрос, за който аз лично признавам, имам нужда от повече време да обмисля. По въпроса за дружеството с променлив капитал. Чухте изказвания тук на трибуната, имаме становища. Аз Ви прочетох одеве в Доклада, не знам зали сте обърнали внимание, Министерството на правосъдието в първото изречение казва „принципно подкрепя“ и в следващите изречения прави толкова предложения, които направо трябва да пренапишат цялата уредба на това дружество с променлив капитал. Същата забележка прави и Министерството на икономиката и индустрията. От Държавна агенция „Национална сигурност“ ни казват: „Внимавайте да не направите офшорка, която пере пари.“ Това пак са въпроси, на които според мен им трябва малко по-задълбочено обсъждане. Така че завършвам с това и процедурното ми предложение, колеги, е,

Благодаря Ви, господин Чолаков. Това процедурно предложение идва малко рано. След като видим кои законопроекти ще бъдат приети, отново ще се върнем на тази тема и тогава ще дам думата и на господин Петров да изкаже становище. да изкаже становище. Реплики? Вие, господин Гаджев, сте за реплика, така ли? Христо Гаджев, Искрен Митев и Божидар Божанов за реплики.

темата за дружествата – за промени в капитала, сме обсъдили, тук има изразени мнения и от нашата парламентарна група в подкрепа на въпросната реформа и за създаването на такива дружества, но, да, трябва да се направи внимателно. Защото Вие правилно споменахте, че има постъпили становища, които отворих и точно за предложенията, които са внесени от „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“, които са известни със своята борба в кавички срещу корупцията, изрично от ДАНС казват, че частта, която е за липсата на вписан капитал, представлява риск за законосъобразност и изпълняване на мерките срещу превенцията за изпиране на пари и че въобще, другият основен риск при окрупняването е да може да се постигне легализиране на средства от незаконен произход. И тук искам да Ви уверя, че между двете четения ще направим и необходимите промени, така че всичките становища на службите да бъдат отчетени и рисковете по тази тема да бъдат преодолени. Защото, да, важно е да има дружества с променлив капитал да могат да набират средства и да се дава възможност на служители да бъдат акционери и по този начин да се мотивират да работят в дружеството,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Чолаков, съгласен съм с Вас, че този законопроект е много сериозен. От друга страна, смятам, че ако се предложи 28-дневен срок, това поставя в риск пред невъзможността да бъде разгледан в това Народно събрание. Вие знаете, че в предното Народно събрание също беше приет на първо четене Законопроектът точно в последния ден на Народното събрание, което показа готовността на залата да разглежда този законопроект, така че като процедурно предложение аз ще предложа и 14- и 21-дневен срок, за да може залата да даде все пак някаква възможност този законопроект да бъде разгледан и да бъде внесен. От друга страна, искам да обърна внимание, че това наистина е една много голяма промяна в Търговския закон и понеже Вие сте председател на Правната комисия и от Вас зависи дали той ще бъде внесен, искам да изкажа изкажа благодарност, че Вие все пак внесохте този законопроект, и го разгледахте, и това е може би Вашият подпис. Когато този законопроект един ден стане реалност, той все пак ще бъде принос на

Господин Чолаков, съвсем накратко за действителните собственици и като цяло по становището на ДАНС, което цитирахте. Не мисля, че ще има проблем с действителните собственици. Същият на практика доста сходен ред е и при акционерните дружества в момента. Установяването им е напълно възможно и редът по ЗМИП, в който веднъж годишно трябва да декларираш промени, остава, така че смятам, че дори и да има редакционни предложения между четенията, те няма фундаментално да променят режима за превенция на изпирането на пари. Иначе, разбира се, трябва много да внимаваме да не се перат пари, но не мисля, че нова форма на дружество ще е механизмът, през който се изпират пари. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Божанов. Заповядайте за дуплика, господин Чолаков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, които направихте реплики. Господин Митев, суетата е грях. Не бих се ласкал, ако името ми бъде свързано със закон, защото Ви обръщам внимание, че в България само лошите закони имат имена. Пазете се някой закон да не бъде кръстен закона Митев това означава, че имаме голям проблем. Единственото, което исках да кажа. Колеги, аз мисля, че ме разбрахте добре, че прибързването няма да доведе до нищо. Ако Вие предложите 7-дневен срок за обсъждане, аз се боя, че това само ще направи така, че да няма достатъчно конструктивни предложения, в резултат на което предполагам, че Комисията по-скоро ще отхвърли тези законопроекти на второ четене, отколкото да ги гледа по същество, както трябва. Разбирате ли? Прибързването може да породи риск за приемането. Винаги съм бил за това да си даваме повече време за разговори, повече време за дебат. Колкото до това, че нямаме време, аз мисля, че ще има правителство, така че защо, защо да нямаме време? Това искам да кажа по тези въпроси, с които мисля, че отговарям и на останалите реплики. Молбата ми, колеги, е нека да не бързаме. Нека чак толкова да не, извинявам се, урбулешки неща да правим и да не свързваме имената си с лоши закони. Аз не искам да свързвам името си с лош закон. Това е.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Аз ще взема отношение по няколко теми и ще започна от последното изказване на колегата Чолаков, който на практика показа принципната позиция на колегите от ГЕРБ и ще си позволя да я квалифицирам като лицемерна и ще направя една аналогия с процеса по приемане на промените в изборното законодателство. Ще кажа, че когато Изборният кодекс беше поставен като основен приоритет на колегите от ГЕРБ в лицето на председателя на Народното събрание, председателят на Правната комисия, тогава по най-бързия начин се придвижваше законодателния процес, без да се чакат становища. Напомням Ви, че срокът за предложения беше една седмица, Изборният кодекс е фундаментален закон, фундаментален за правата на гражданите и всъщност в рамките на 7 дни всяка една от парламентарно представените формации следваше да направи своите предложения за промени в изборното законодателство и те бяха огромен брой. Ако сравним след известно време предложенията, които бяха направени за изменение в изборното законодателство, предложенията, които са постъпили между първо и второ гласуване, и всъщност предложенията, които ще бъдат направени по отношение на друг законопроект, който въвежда дружеството с променлив капитал, промените в изборното законодателство ще се окаже, че ще бъдат в пъти повече, отколкото предложенията за изменение между първо и второ четене, които ще постъпят по отношение на този законопроект. Така че е лицемерно да се приема 7 дни срок за предложения между първо и второ гласуване в изборното законодателство, а да се казва, че това изменение налага максимално дългия срок за предложение от 28 дни. За мен, колеги, това е лицемерие, и то е лицемерие, защото отново давам пример и правя сравнение и аналогия между изборното законодателство, тогава колегите от ГЕРБ отново обясняваха как, видиш ли, измененията в изборното законодателство, които се предлагат, са обсъждани години наред. По

беше получил пълна подкрепа, почти пълна подкрепа, единствено времето не стигна да бъде приет на две четения. Голяма част от Вас, колеги от ГЕРБ, бяхте в тази зала и Вие изразявахте също подкрепа по този законопроект. Аз искам да обърна внимание на още нещо. Този законопроект беше внесен от нас в началото на Четиридесет и осмото народно събрание. Каква, колеги, бе причината той да бъде придвижен над два месеца и половина по-късно? И когато всички ние от тази трибуна говорим, че искаме да подкрепяме бизнеса, ето тези изменения са една страхотна подкрепа за бизнеса, която не коства пари на държавата. Подкрепата за бизнеса не означава само да се дават пари, да се дават компенсации, да има данъчни облекчения. Създаването на една добра бизнес среда, на една възможност за бизнеса да се развива, също е подкрепа за бизнеса. Вие се опитвате да сложите един прът в колелото, което се задвижва за приемане на този законопроект, така че това е поредната проява на лицемерие, когато става дума за загриженост и отговорност към българските граждани, към българския бизнес. Подхващайки темата за българските граждани, всъщност стигаме и до Законопроекта, предложен от колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ и техните предложения за изменения в Търговския закон, всъщност тук сме свидетели как на вниманието на народните представители се поставя една наистина интересна тема, тема, която и колегата ми Стоев каза, че може да търси решения в подкрепа на хората. Но начинът, по който е предложен от колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, всъщност е опасен и е много явна проява за популизъм – безкрайно явна проява за популизъм и непознаване на закона, и непознаване на основни постулати и правни принципи, и това го доказа и председателят на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ господин Костадинов, който обвини колегата ми Стоев в лобизъм, обвини го, защото той не познава наистина основни правни норми, основни правни постулати.

аз дори бях изумен как колегата можа да го каже, надявам се, че просто е увличане в неговата пледоария, не го мисли в действителност. Всъщност колегата Петров каза следното. обърна се към народните представители в залата и каза: „Колеги, представете си как се обогатяват лизингодателите. Те на първо място получават такси за обслужване, на второ място получават лизинговите вноски от лизингополучателя, получават си застрахователно обезщетение, ако автомобилът бъде откраднат, и забележете, ако автомобилът бъде намерен, той им се връща.“ Колега Петров, ние сме юристи, нали ние не смятаме, че това правно положение ще се запази, тоест лизингодателят да е получил и застрахователно обезщетение и да получи автомобилът, ако

Тук говорим за юридически лица, за търговци, които, ако автомобилът бъде намерен, то лизингодателят, естествено, че е длъжен и ще върне полученото застрахователно обезщетение, защото той е търговец и като такъв отлично знае, че ще се обогати неоснователно и няма да иска да носи риска от разноските в един бъдещ съдебен процес. Така че това, което казахте, е крайно невярно и е опит да се въведе в заблуждение както залата, така и хората, които ни гледат. На следващо място аз искам да Ви обърна внимание на нещо, което е много важно, защото, както казах, предложението Ви е интересно и може да се търсят аргументи за това дали не може да бъдат защитени правата на лизингополучателите. Това каза и колегата ми Стоев – да търсим правилното правно решение, защото решението, което Вие давате, не е коректно. И аз искам да Ви поставя следният въпрос: Господин Петров, представете си, че имаме сключен един лизингов договор и на четвъртата година автомобилът бъде откраднат. Съобразно Вашето предложение, договорът може да бъде развален и лизингодателят дължи връщане на абсолютно всички суми – не само на лизинговите вноски, забележете, а на абсолютно всички суми, на лизингополучателя. Тоест един гражданин сключва договор за лизинг, взема един автомобил, ползва си го четири години, този автомобил мистериозно изчезва, човекът си получава обратно абсолютно всички суми и тук, когато внасяме предложения за изменения в законодателството, трябва да държим сметка не само за преките последици от едно предложение, а и за косвените такива и последиците в дългосрочен план. Защото, колега Петров, и колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, дали в правния мир няма да се случи така, че случаите на лизингови автомобили да нараснат драстично, случаите в които автомобили изчезват? Дали няма да се стигне до това, че ще има злонамерени действия от граждани, които зад закрилата на закона, всъщност си ползват един автомобил години наред, напълно безплатно и това да доведе до нарастване на престъпленията по отнемане на такъв тип имущество?

Господин Иванов, Вие визирате една хипотеза, при която един откраднат автомобил, застрахован, застрахователната премия е платена от лизингополучателя, бъде откраднат какво се случва? Договорът се прекратява и лизингополучателят пие една студена вода. Вие визирате една хипотеза, за която след 5, 6, 7, 8 месеца до една година, автомобилът бъде върнат, той е бил върнат на лизингодателя, а вече той какво ще го прави и на кой ще го даде, си е лично негово решение, и дали ще връща суми на застрахователя си е лично негова работа техни собствени отношения. Единственото, което е важно за нас като вносители на този законопроект, е, какво се случва с лизингополучателя, защото никой от Вашата парламентарна група не се заинтересува какво се случва с лизингополучателя. И да Ви повторя, лизингополучателят вече е пил една студена вода, защото договорът му се е прекратил занапред, без той да е получил обратно никакви суми и без той да може отново да ползва същия автомобил. Защо? Защото договорът е прекратен занапред по силата на този член, който се опитваме ние да променим. Ето това е последицата за лизингополучателя, която ние се опитваме да преуредим с нашето законодателно предложение. Какво ще прави лизингодателят с автомобила – каквото иска да го прави, ако иска да го блъска. За едно нещо само не съм съгласен с Вас във Вашата реплика, ако говорите за лицемерие от страна на ГЕРБ, касателно Ваши законопроекти и по-конкретно Търговският закон, бих желал да Ви дам един съвет, когато правите предложение между първо и второ четене в срока, за да минат Моля Ви, господин Иванов, включете във Вашия законопроект за Търговския закон следните няколко неща: 1. Приемане на еврото. 2. Закупуване на F16. на F16. 3. Военна помощ за Украйна. Ако включите тези три точки във Вашия Търговски закон, съм сигурен, че ще получите подкрепата на другите видни евроатлантици в залата и няма да се притеснявате дали ще има мнозинство и няма да говорите за лицемерие. Благодаря Ви.

защото то беше конструктивно, по същество и наистина, между другото, и мен ме накарахте да се замисля, и оставам с впечатление, че ще ни трябват повече от седем дни само по тази тема, за да можем да обсъдим Вашите аргументи. Казвам го с добро чувство, в смисъл не иронизирам в никакъв случай. По първата част от изказването Ви, аз разбирам, че Ви доставя удоволствие да ме хванете в противоречие, но няма да ме хванете в противоречие. Тук има моменти, в които можем да говорим като политици, има моменти, в които трябва да говорим като юристи. Търговският закон е 100% юридически закон, аз не мога да си представя, че с Търговския закон може да се прави политика или например със ЗЗД да правим политика. Ще си помисля, че сме учили на различни места. Докато Изборният кодекс е много повече политика, отколкото право, и Вие го знаете това много добре. Тази дискусия ще я водим в петък. Разбирам, че за Вашата група това е като Мирча Кришан с краставицата – всяко изказване започва с Изборния кодекс. Само ще Ви кажа, изпреварвайки дискусията в петък, че Изборният кодекс нямаше да бъде вкаран толкова бързо, ако Вие не бяхте демонстрирали от първия ден на това Народно събрание, че не искате да се избере председател, не искате да има ефективна работа на Народното събрание, не искате да има правителство и искате да ходим веднага отново на избори. Това беше причината толкова бързо да влезе Изборният кодекс и тя е 100% политическа причина. Ако Вие направите правителство, имаме спокойно време, ако трябва, в Комисията Вие бяхте, знаете, говорихме, може да се наложи да отворим изцяло отново Изборния кодекс и да го прегледаме – всички сме отворени, дайте време чрез съставянето на правителство и ще го направим. Това беше политически аргумент и Вие го знаете много добре. Колкото до Търговския закон, повтарям това, което казах, не смятам, че с него трябва да се прави политика, там трябва да сме 100% юристи, моля Ви за което. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Чолаков. Трета реплика от госпожа Ангова.

Освен че е лицемерие, ние виждаме едно замитане под килима за пореден път, за втори път, на ключова тема за предприемаческата общност, виждаме едно неразбиране какво представляват предприемачите, какви необходимости имат, знаем колко време беше бавено вкарването в Комисията на този законопроект и стигаме до деня, в който се предлагат 28 дни за предложения между първо и второ четене. Ами, господин Иванов, господин Чолаков е имал два пъти по 28 дни да се запознае и да вникне в същина и виждаме, че все пак не го е постигнал. Може да се удължи срокът от 7 на 10 дни, но 28 дни означава, че тази тема не е приоритетна за ГЕРБ, тази тема, която е част от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде заметена под килима и ако това според господин Чолаков е законът „Митев“, то тогава господин Чолаков става враг № 1 за предприемаческата

преди малко Александър Николов от „Български възход“ се записа, сега и Христо Гаджев също. След края на точката, колеги, мисля да обявя почивка, като Ви уведомявам за следното: В почивката в Клуба на народния представител ще бъде открита фотоизложба „Изоставените“. Експозицията е организирана от фотоклуб към Народно читалище „Развитие 1870“ – град Севлиево, и предоставя фотоси на обречени на забрава и разруха обществени места. Изложбата се реализира по инициатива на председателя на Комисията по културата и медиите господин Иван Ченчев. Така че всички народни представители са поканени на събитието. Същевременно можем да поздравим и с добре дошли представителите на Народно читалище „Развитие 1870“ – град Севлиево, които са горе на балкона!

Всъщност, господин Чолаков, аз говоря с факти, не политиканствам фактите са такива и никой не може да ги отрече. Изборният закон и промените в Изборния кодекс бяха направени за един месец, като почти нищо друго не се гледаше в това време и много голяма част от законите по Плана за възстановяване и устойчивост паднаха жертва – образно казано, затова Вие да правите политика с измененията в Изборния кодекс и ясно показаха какви са Вашите приоритети. Това са фактите, това са обективните факти. Срокът за предложения там беше седем дни, тук искате да бъде 28 дни. Изборният кодекс беше разгледан почти веднага, след като бяха бламирани комисиите и след като Народното събрание започна да работи. Измененията в Търговския закон влизат в пленарната зала два месеца и половина, след като Народното събрание започна работата си. За тези два месеца и половина, ако имаше воля, всички колеги можеха да се запознаят с текстовете, при положение че, както казах вече, имаше политическа нагласа за приемане на на измененията в този закон. Всяка една от парламентарните групи, която действително има желание и воля да подкрепи бизнеса и бизнес средата чрез приемане на тези изменения, можеше да подготви своите предложения за изменения между първо и второ гласуване, а не да поставя в риск приемането на тези промени въобще. По отношение на коментара на колегата Петров. Колега Петров, най-добронамерено моля просто да се вслушате в примера, който давам. Защото, ако текстовете, които Вие предлагате, бъдат приети в този им вид, действително съществува рискът, който описах. Призовавам Ви най-колегиално да помислите за изменения и как да обезпечим този риск. „Продължаваме Промяната“ ще подкрепим приемането на измененията, които предвиждат създаване на дружество с променлив капитал, защото това е едно страхотно предложение. То е работено години наред, работено е от най-добрите експерти в страната. В лицето на професор Огнян Герджиков нашето предложение, предложението на колегите от „Демократична България“ всъщност намери подкрепа. все пак е един от най уважаваните колеги юристи, които се занимават и работят активно с активно с търговското законодателство. Неговото положително становище е ясна индикация, че тези изменения са добро предложение, което следва да намери подкрепа. Подкрепа, която се надявам, че ще се получи в днешното гласуване. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, господин Николов.

Имаме внесени няколко законопроекта, които касаят изменения и допълнения в Търговския закон. Обаче, както и в изказването си в Правната комисия, желая да обърна вниманието на пленарната зала по отношение на това, което ни предлага Министерският съвет, касаещо предприемачите в частта за несъстоятелността. Защото дебатът отиде в посока разглеждане на част от останалите законопроекти, които всъщност са изключително важни, а това остана сякаш извън фокуса на вниманието. Защото, намирайки се на първо четене и гледайки Закона като принцип и философия, ние няма как да отменяме и да останем единствено с това, че има нужда от регулация на тази сфера. Изключително важно е какво ни предлага Министерският съвет на първо четене. А той всъщност ни предлага един изключително порочен модел, който не виждам по какъв начин ще можем да го форматираме и да достигнем до справедливо решение, което касае несъстоятелността в частта за предприемачите. Давам следния пример: oбръщам внимание на § 64 от това, което ни е предложено в Законопроекта. Вътре биват разгледани измененията на членове 742, 744 и 745. Уважаеми колеги, обръщам Ви внимание, че това са текстове, по които липсват мотиви от страна на вносителя. По всички останали текстове имаме мотиви – фактически, правни. Тук изведнъж имаме бяло петно и казваме просто с доброто намерение, че трябва да бъде урегулирана тази сфера и предприемачите имат нужда да влязат под някаква форма в механизмите за несъстоятелност. Само че ние рискуваме, ако направим това, с оглед на пропуските, които ще посоча. Даваме възможност в желанието си да решим един проблем всъщност да превърнем предприемачите във вечни длъжници. Няколко пъти в залата се чу думата „лобизъм“. Не искам да давам квалификации, не искам да давам оценки, но в случая се надявам това да е вследствие на пропуск, а да не са изменения, които в крайна сметка биха обслужили силната страна в едни правоотношения. Предприемачите като хора, които носят риск вследствие на своята дейност, да се озоват в ситуация, в която ще са принудени да търсят начин да останат далеч от стопанския и гражданския оборот години наред. В тази връзка обръщам внимание – никъде в текстовете няма предвидени крайни срокове за възобновяване на производството по несъстоятелност спрямо предприемачите. Говорим, че във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост желаем да транспонираме Директивата, само че обръщам внимание на текстовете на Директивата 2019/1023. Уважаеми колеги, целта на Директивата е да постигне възможност за опрощаване на дълговете на несъстоятелния предприемач след изтичане на даден период. Този период в случая е три години. Ето че незнайно как, приемайки Закон, който цели да реши този проблем, ние пропускаме фундамента на тази директива! Изпускаме най-важното и създаваме изменения, които не само не помагат на предприемачите, а е неясно коя страна в правоотношенията ще обслужат. Далеч не съм убеден, Далеч не съм убеден, че тези пороци ще съумеем да ги санираме и да намерим добра формула между първото и второто гласуване. ние от „Български възход“ ще се въздържим при гласуването на първо четене. Считам, че Министерският съвет е изключително важно да си преразгледа предложението, да даде относими фактически и правни мотиви, които в крайна сметка ще доведат до баланс и до справедливост в правоотношенията. Не можем да приемаме изменения в Търговския закон, които буквално ще хвърлят под влака активна, действена част от българското общество само поради факта, че поради промяна в пазарната конюнктура тези хора ще влязат в производство, което в края на деня може да ги направи вечни длъжници. Благодаря Ви за вниманието. Надявам се да обърнем внимание на тези текстове, които цитирах. В крайна сметка е важно на първо четене и какви са мотивите на вносителя. В случая те липсват. Затова не считам, че той трябва да получи подкрепа. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Николов. Има ли реплики към Александър Николов? Не виждам. Последно изказване от Христо Гаджев. Заповядайте, господин Гаджев. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Понеже се заговори тук за лицемерието в залата и за това кой всъщност е враг на

Имаше становища, които са дадени от тогавашното Министерство на правосъдието. Кога беше разгледан всъщност? Беше разгледан – забележете, на 21 юли в Правната комисия и на 27

Да говориш за лицемерие, при положение че сте бавили около месец и нещо самия законопроект, и го внесохте в последния работен ден с ясното съзнание, че от него няма да излезе нищо, и ще си остане така в историята. И то така стана. Доколко всъщност времето е било загубено или спечелено, ще си проличи от самите текстове на законопроектите, които бяха внесени вече в това Народно събрание – двата от „Продължаваме Промяната“ и от „Демократична България“. Най-забавното е, че предложението на „Демократична България“ не отразява становището на правосъдния министър от „Демократична България“ от юни месец. Поне да си бяхте дали труда да съгласувате собствените си становища с текстовете, които сте внесли. Можеше да има един по-добър проект, който по-бързо да може да мине. през юни месец не се говори дали има проблем с прането на пари? Защото никой не се беше сетил да поиска становище от ДАНС и от службите. Сега има такива становища и службите си го казват. Трябва ли да оставим тази вратичка отворена? Не. Затова трябва да регламентираме в текстовете как ще се вписват капиталите, как ще става проверката – всичко, което трябва да се свърши в рамките на сроковете, които са между четенията. Защо се предлага по-голям срок? Просто защото не е ясно колко закона ще бъдат приети. В момента има четири закона, които са предложени. Ако се приемат и четирите, както знаете, се изготвя един общ законопроект. По тези четири различни теми – добре, две съвпадат, но другите две са различни – трябва да се направи общ законопроект и да се внесат предложения по всичките, а не само по ДПК-тата. по другите две теми също има много работа, ако съответно бъдат приети, разбира се. Така че, да, затова има логика да има и по-дълъг период между четенията. Самият законопроект за ДПК-тата е очакван и трябва да се случи – възможността да има ДПК-та и да може по този начин да се реализират инвестиции. и в Четиридесет и осмото народно събрание основно становищата са от компании, които изразяват как това ще помогне за бизнеса им. Нека да помогнем на бизнеса както в тази, така и в следващите точки със сините карти. Защото това са реално възможностите да се работи с българската икономика – да се създаде повече инвестиционен ресурс. Средата съответно да отговаря на съвременните условия, като по този начин в крайна сметка да се съберат компаниите, които могат да изкарват парите, които се каните да изхарчите утре в Закона за удължаване на бюджета. Защото в крайна сметка най-важното е да има бизнес в България, който да се развива, и не трябва да му се пречи, а трябва да му се дават възможности. Това е така. е тъпо да се говори за лицемерие. Ще използвам тази дума, при положение че дори не сте си направили труда да си спомните какво беше юни месец и защо този законопроект не се случи тогава. Кой беше заместник-председател по това време? Кой определяше дневния ред? (Реплика от че е лицемерие, а можеше да го придвижи, включително и председателят на Правната комисия тогава, който в момента е един от вносителите на Законопроекта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Гаджев. Първа реплика – Искрен Митев, втора – Атанас Славов,

Ако Вие имате сериозна заявка, че искате този законопроект да стане факт, виждаме, че, както казах малко по-рано, председателят на Правната комисия е от Вашата парламентарна група. Надявам се, че Вие ще ни покажете един пример за липса на лицемерие. По-скоро за добро желание да се случи един законопроект, който и Вие подкрепяте, разбира се, с всички обструкции на госпожа Кирова. Ще направите всичко възможно, както направихте всичко възможно в този парламент примерно да приемем Изборния кодекс. Така че се надявам, че Вие сте във възможността си и в доброто си желание и намерение да ни покажете как можем един законопроект между четенията да го подобрим, така че да стане работещ и всички опасности, които изложихте, да бъдат преодолени. В крайна сметка да постигнем крайния резултат. А крайният резултат е да има една революция в Търговския закон – възможност да се привличат способни кадри и към стартиращите компании. Дори може да може да се окаже, че и проблемът, който повдига господин Петров, също ще бъде решен в този законопроект. Така че разчитаме на Вас и на Вашата способност да прокарате законопроекти в това Народно събрание. Благодаря. Благодаря Ви, господин Митев, за тази реплика. Заповядайте, доцент Славов, за следваща реплика.